Zamjeniče ministra samo sekundu. Kolegice i kolege, ja bih vas molio za pažnju. Nešto smo danas malo više raspoloženi za priču, ali molio bih vas razglas je dosta slab i suzdržite se komentara iz klupa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, vrlo kratko. Zbog, ovo je znači tehničko pitanje. Zbog razrješenja dužnosti prvog potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva koji je bio po položaju i predsjednik uprave Agencije predlaže se da predsjednik uprave Agencije bude ministar financija i da se broj članova smanji sa 3 na 2. Također, slijedom navedenog odluka uprave donosit će se većinom glasova. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, Dražen Đurović. Izvolite kolega. Hvala. Dakle, dosadašnji predsjednik uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka bio je potpredsjednik Vlade koji je ujedno bio i ministar gospodarstva. Nakon što su te dvije dužnosti razdvojene, niti je onaj koji je preuzeo dužnost prvog potpredsjednika Vlade, niti onaj koji je preuzeo dužnost ministra gospodarstva nisu imenovani na ovo mjesto već dolazi vidimo do određenog preslagivanja u kojem je sada to ministar financija, pa nam je to malo nelogično kontekst i logika iz koje je proizašla ovakva vrsta odluke. Malo smo zabrinuti. Mislim možda je mogao od početka biti ministar financija, pa ne bi morali mijenjat ovako ovaj zakon na ovaj način. No ukoliko je to vaša odluka mi nećemo imati ništa protiv samo nadamo se da nećemo, da se neće dogoditi da ćemo svakih par mjeseci morat iznova odlučivati i donositi izmjene ovih zakona. Hvala.

Ono što se čudim jeste da ministarstvo nije predložio da se ovaj zakon malo drugačije zove i da se zove zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banke. Ostala nam je jedna, kad i nju prema najavama prodaju moći će se zvati zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga. Ili možda Hrvatska narodna banka čuva devizne rezereve u visini od 16 milijardi eura koje su veće od duga centralne države da bi sanirala strane banke, strane banke, banke u privatnom vlasništvu, banke koje se sredstava i novaca građana koji su stvorili tu deviznu rezrevu ama baš ništa ne tiču.

samo na jedan posredan način sanirala jednu malu banku, čini mi se još jednu u međuvremenu, bit će još tih malih banaka gdje će se moć ukoliko bude političke volje utrošiti još novca poreznih obveznika tako da nemojte podcjenjivati olako taj pojam sanacije banaka. Ukoliko bude političke volje ja vjerujem da će se naći banaka u kojima će ova vlast moći utrošiti još malo novca poreznih obveznika. Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega rekli ste da vas sve to iznenađuje, mene ne iznenađuje jer institucije državne uprave ne rade, sustav OIB-a još nije profunkcionirao u punom smislu riječi inače bi u ovom zakonu vjerojatno bio OIB, slike osobe i takve stvari, ovo je malo ironije. Činjenica je mijenjat zakon zbog osobe to stvarno nema veze s pameću odnosno ovo oslikava dobre odnose unutar koalicije pa smo sad mi crveni malo jači od vas narančastih, a dok ste vi narančasti bili jači od nas crvenih bio je kak

bez obzira što su možda oni koji se bave financijama smatrali da će to biti korisno ali meni je jako žao JMBG-a i neću ga nikada zaboraviti. Što se toga tiče, bez obzira što ga više po zakonu ne smijem javno iznositi. A inače zanimljiva je stvar da se kad je riječ o stabilnosti prije neki dan smo govorili o koncesiji na poljoprivredno zemljište, kako će ta koncesija trajati 50 godina. pa vidimo koliko traju svi zakoni, sve ono što mi, pa to ne potraje mjesec, dva, tri, pet, pola mandata, dio mandata, jedan mandat ako jedan ustav izdrži prije nego što dođu ustavne promjene, tako i to se nažalost i sa većinom zakona. Većina ih se donosi manje-više ne pripremljeno, na brzinu pa onda uslijed toga i slijedi i ovaj način raspravljanja gdje zapravo mi kao zastupnici smo samo prisiljeni odrađivat odrađivat volju predlagatelja koji ovako brza donosi eto tako …/Govornik se ne razumije./…a mi tu služimo samo skoro kao neki paravan da bi oni odradili one stvari za svoje potrebe koje njima trebaju bez obzira što je manjkavost kvalitete te provedbe vidljiva i kod nas koji o tome raspravljamo i kod njih koji nam to predlažu. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem, u ime Klub HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite Kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Ponukan i ovim replikama i odgovorima na replike mislim da neke stvari treba pojasniti. Uvijek je na čelu DAB-a prvenstveno potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. To što u nekakvim taktičkim promjenama i u vrijeme HDZ-ove Vlade je u jednom trenutku potpredsjednik vlade za gospodarstvo postao je ministar gospodarstva pa je to bilo kasnije i koalicijskoj vladi, to je drugi par cipela. Međutim uvijek je na čelu uprave DAB-a bio potpredsjednik vlade za gospodarstvo. vlade za gospodarstvo. Ja nemam ništa protiv toga da kolega Linić bude predsjednik uprave ali je nelogično da nema u upravi DAB-a ministar gospodarstva iz razloga što još iz vremena prve, druge i treće bankarske krize u Republici Hrvatskoj, i portfelju DAB-a se nalaze mnoge dionice od hrvatskih poduzeća i nije logično da ministar gospodarstva ne bude u upravi DAB-a. To je nešto što je nešto neuobičajeno, nelogično. Također događale su se vrlo čudne sanacije ali je bilo vrlo interesantno kada se Poštanska banka našla u određenom momentu u problemima kada je trebalo povisiti kapital i adekvatnost kapitala pa kad je DAB izvršio jedno hibridno oročene na pet pet godina i s tim praktički dokapitalizirao Poštansku banku onda su nastali silni problemi zašto to radi jednoj državnoj banci, zašto to ne radi privrednim bankama itd. Mislim da je DAB u proteklom vremenu odigrao jednu vrlo pozitivnu ulogu, na kraju krajeva vidjeli ste što se dogodilo kad je bio problem sa Kredom bankom kako su …/Govornik se ne razumije./… i brzo reagirali. Nekad u kriznim situacijama je potrebno pravovremeno reagirati da se spriječi jednostavno juriš štediša na poslovne banke a kada se dogodi juriš štediša na poslovne banke onda nažalost jedini rezultat toga je bankarska i financijska kriza. Također slažem se ne znam tko je to govorio kolega Vuljanić ili kolega Đurović oko vrlo čudnih sanacija nekih manjih poslovnih banaka, nekakvim čudnim bajpasima ali vrlo bitno je pogledati kakve kreditne aranžmane su te banke imale onda će vam biti sve jasno. Ponavljam u ime kluba HDZ-a ne protivim se to je stvar Vlade, smatramo da ministar gospodarstva u svakom slučaju trebao biti upravi DAB-a iz jednostavnog razloga što se u portfelju DAB-a nalaze mnoge dionice i logična stvar da ministar gospodarstva zbog informiranja vlade i svega mora informiran o tome. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike, prvi je Nikola Vuljanić. Izvolite kolega. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Iskreno govoreći kolega Šuker potpuno mi je svejedno koji ministar je u DAB-u. dal to bio ministar financija, ministar gospodarstva, ministar kulture ili ministar sporta sve dok DAB sanira novcima hrvatskih građana privatne banke, dok radi ono što radi čitava liberalna i neoliberalna Europa i čitav neoliberalni svijet. Dok to radi svejedno mi je koji ministar je unutra, mislim a je to loš posao. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Vuljaniću ja vam moram nažalost reći da očigledno niste dobro informirani, nemojte se uvrijediti jer banke uplaćuju 1% od svojih sredstava u DAB i na takav način se stvara rezerva s kojom se pomaže kada neka druga banka dođe u krizu. Dakle to je iz sredstava poslovne banke, a ne sredstava. Dakle ona sanacija prve i druge bankarske krize je išla na teret hrvatskih građana, zato jesam govorio o ovome portfelju. Međutim sada u ovom trenutku svaka poslovna banka mislim da je to j 1,5% ne znam kolega, jel tako kolega Lalovac, mislim da ne bi krivo rekao uplaćuje u DAB i tako se formiraju sredstva s kojima se ne daj Bože kao što se dogodilo sa Credo bankom reagira promptno, ljudima se isplati zajamčena štednja i na takav način naprosto spriječiti ono što se događalo u svim europskim zemljama. Jer vama kada krene stampedo na poslovnu banku tu poslovnu banku više nitko ne može spasiti, kada štediše povuču novce gotovo imate kaos. Prema tome pustite neoliberalizam ovo ili ono to nema, ovo je stvar svih nas. Bilo koja ne daj Bože da se bilo koja banka zatrese u Hrvatskoj, ne daj Bože da to itko doživi onda bi vidjeli. Ja sam to nažalost proživio i doživio kada je počela ekonomska kriza u jesen 2008.kada se dizalo osigurane devizne štednje i dobro znam što se taj petak popodne događalo u jednoj našoj poslovnoj banci. I da nismo digli osiguranu štednju da to nije građanima poslalo poruku da im je štednja osiguranja pitanje boga da li bi ta danas jedna od najjačih banaka danas više postojala, a što bi bilo uopće sa bankarskim sektorom u tom trenutku u RH jer se cijeli svijet tresao. Prema tome, nekada zbog ovog ili onog razloga ne treba vraga prizivati, on je tu uvijek tu negdje. I ne trebate ga uopće zvati, on će doći sam. Hvala. I zadnja replika Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Nešto sam se … gospodinu Šukeru. Ta premija osiguranja koju plaćaju poslovne banke DAB-u ona je bila navodno 0,2 pa je spuštena na 0,1 pa na 0,08% pa ne znam da li vi znate ili netko ja ne znam kolika je sada ta premija osiguranja s obzirom da je to prihod državnog proračuna. neki smatraju da je time u ovim godinama i u ovoj godini državni proračun prilično oštećen jel istodobno kako je padala premija poslovnih banaka DAB-u istodobno su porasli visine osigurane po depozitu sa 100 na 400. Dal netko zna koliki je taj iznos i da li bi se tu zapravo smisleno ići na povećanje tog postotka osiguranja kao državnog prihoda? Puno je lakše tako malo uprihodovati u državni proračun nego po niz ovih mjera kojima se zadnjih dana susrećemo i muka nam je od toga što se zapravo izravno uzima od hrvatskih građana. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Đurović to nije prihod državnog proračuna. svaki put uz proračun imate financijski plan državne agencije i da pogledamo malo nažalost uz proračun dolazi puno dokumenata koji se ne gledaju po pogledajte malo te dokumente pa bi vidjeli da je to prihod DAB-a, to je prihod DAB-a. i taj prihod se točno može koristiti određenim pravilima iz razloga da sredstva koja uplaćuju poslovne banke da praktički zajamče štednju hrvatskih građana se ne mogu koristiti na bilo koji način. I nije prihod državnog proračuna nego prihod DAB-a.